**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na drugu točku. 2. Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu", s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. BR. 37. Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. A kod utvrđivanja smo utvrdili hitnost postupka.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar unutarnjih poslova gospodin Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi saborski zastupnici vrlo kratko. Ustavna osnova za donošenje zakona je 139. članak, stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. Republika Hrvatska i Europska zajednica imaju obostrane interese za međusobnu suradnju na području sprječavanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa, posebice pri planiranju i provedbi mjera za zaštitu od potresa, poplava, požara, o onečišćenja, radioloških opasnosti, industrijskih katastrofa. Radi svega navedenog postoji potreba da se aktivnosti na ovom području reguliraju dvostranim ugovorom između Republike Hrvatske i Europske zajednice. Osnovni cilj ovoga zakona je da se pristupanjem financijskom instrumentu za civilnu zaštitu Republika Hrvatska stječe pravo natjecati se za se za sredstva iz projekata sustava zaštite i spašavanja kao i sredstava za naknadu šteta od katastrofa kada one nastupe. Provedba ovoga zakona ne zahtjeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske a sredstva potrebna za plaćanje članarine kao naše obveze za sudjelovanje u programu Europske zajednice u programu financijski instrument za civilnu zaštitu planirana su u financijskom planu državne uprave za zaštitu i spašavanje i naša članarina godišnje iznosi oko 90 tisuća uz kvalitetan program i kvalitetnu pripremu u prilici smo povući i puno veća financijska sredstva za potrebe u ovoj djelatnosti. Pa u ime Vlade molim da u hitnom postupku Vlada, Sabor potvrdi ovaj Memorandum o razumijevanju. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite.

Nalazimo se pred jednom, usvajanjem jedne točke dnevnog reda koja je isto tako jedan od koraka prema integraciji u i spadale bi u jedan hajde reći dokument koji je tehničke prirode. Tehničke utoliko što se radi o financijskim sredstvima, o mogućnosti kandidiranja određenih projekata i dobivanja financijskih sredstava. Međutim, dozvolite potrebno je ipak nekoliko stvari reći obzirom da se radi o jednom sustavu koji je u posljednjih godina vrlo, vrlo rekao bih zanimljiv, interesantan i u svim zemljama a prvenstveno Europske unije zauzima istaknuto mjesto, pa tako i posljednjih godina i u Republici Hrvatskoj. Naime, opasnosti od katastrofa, odnosno od velikih nesreća koje mogu prerasti u katastrofu, da li su one izazvane od prirodnih utjecaja, prirodnih uvjeta, da li dolaze od djelovanja čovjeka su sve prisutne. Svakim danom su sve veće. Klimatske promjene su isto tako svi se slažu Prema tome, za očekivati je da će i u budućnosti trebati voditi računa o tim pojavama, odnosno o tim opasnostima koje mogu odnesti ljudske živote i materijalna dobra. Moram reći da kad se govori o civilnoj zaštiti, civilna zaštita i pojmovno treba razjasniti da je u zemljama Europske unije je ono što mi u Republici Hrvatskoj nazivamo zaštita i spašavanje. Zaštita i spašavanje u Republici Hrvatskoj znači je široki termin koji obuhvaća sve ono što u zemljama Europske unije govore odnosno upotrebljavaju termin civilna zaštita i koji je bio u upotrebi u Republici Hrvatskoj do 2004. godine. unije zasnivaju zaštitu i spašavanje, odnosno poduzimanje mjera za nesreće i katastrofe na jednom načelu koje je donijela Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu pri Ujedinjenim narodima, a to načelo se zasniva na tome da se svaki problem i mogućnost nastanka nesreće rješava na lokalnoj razini, primarno na lokalnoj razini i da svaka razina od lokalne do državne ima svoje mjesto i ulogu, odnosno zasniva se na načelu supsidijarnosti. To načelo je sadržano u svim aktima Europske unije. Da li se zovu direktive, da li se zovu upute, da li se zovu znači i NATO pakta. Znači, svi, cijeli razvoj sustava zaštite i spašavanja zasniva se na tom načelu. prostora. Znači, zemljopisnog prostora Europe. Katastrofe ne poznaju granice. Prema tome, interes je i Europske unije da Republika Hrvatska postigne, dostigne standarde koji postoje na teritoriju Europske unije i interes je zato što ponavljam katastrofa, odnosno nesreća ne pozna granicu, ali isto tako interes s obzirom da veliki broj ljudi sa područja Europske unije boravi na prostoru Republike Hrvatske. Stoga su i značajne aktivnosti koje doprinose razvoju, usklađivanju sustava zaštite i spašavanja. Republici Hrvatskoj posljednjih godina se izgrađuje donošenjem Zakona o zaštiti i spašavanju. Zakon o zaštiti i spašavanju kao temeljni dokument koji je donesen izgrađuje sustav na području Republike Hrvatske. Međutim, u toj izgradnji sustava više puta kod provedbe tog sustava svjedoci smo da se upotrebljavamo jedan argument koji kažemo u razradi sustava Europska unija nas obavezuje, Europska unija od nas traži tako, NATO traži od nas. obavezuje i svoje zemlje, znači članice i zemlje koje pristupaju Europskoj uniji obavezuje na funkciju, na obavljanje funkcije u sustavu civilne zaštite odnosno sustavu zaštite i spašavanja. Međutim, dozvoljava svakoj zemlji koja je danas članica i budućim članicama da svoj nacionalni sustav razvijaju uvažavajući dostignutu razinu postojeće organizacije službi, da dostignutu razinu znači bih rekao tradicije, navika i svega onoga što je u tom sustavu postojalo. Prema tome, ne obavezuje nas ni jedna odluka, naći organizaciju kako ćemo što napraviti u tom sustavu. Donošenjem Zakona o zaštiti i spašavanju koji je u osnovi omogućio da se sustav razvije. Dakle, zakon kao takav omogućava da se sustav može razviti doveo je do decentralizacije sustava zaštite i spašavanja. Dao je velika prava i obveze općinama, gradovima i županijama sustav je, zakon je i u svojoj osnovi, pa i u obrazloženju kada je donesen i intencija je bila takva da rješava problematiku kod velikih nesreća i katastrofa prvenstveno na razini države dok se ostalim propisima i zakonima svake pojedine službe, odnosno pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bavi da se pojedinim zakonima regulira sve ono što se događa na nižim nivoima. To je dovelo do toga da općine i gradovi danas imaju velike prava i obveze, pa pogotovo zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju imaju prava i obveze u poduzimanju odgovarajućih mjera na svom prostoru uvezujući i sve objekte koji, ili pravne osobe da li su to profesionalne, dobrovoljne, bez obzira na razinu organiziranosti koja djeluje na lokalnom prostoru općina i grad ima pravo i obveze organizirati sustav, brinuti o njemu i financirati ga. ga. S razvojem, znači donošenjem Zakona o zaštiti i spašavanja formirana je državna uprava kao tijelo, kao nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koja je zadužena za sustav zaštite i spašavanja. Međutim, taj razvoj tog upravnog tijela i svi oni podzakonski propisi koji su se nakon toga donosili na temelju Zakona o zaštiti i spašavanja nisu išli baš u pravcu da omogućuje još snažniji razvoj sustava, da omogućuje svim službama i tijelima da se još snažnije razvijaju, da stvore pretpostavke za to i što bi rekli da autonomno u skladu sa svojim posebnim propisima se razvijaju, a da državna uprava bude to koordinativno tijelo koje će integrirati sustav u pojedinim datim momentima. Međutim, to se nije desilo i došlo je do određenih problema. Došlo je do određenih problema u preklapanju nadležnosti pogotovo na lokalnim razinama, jer je državna uprava formirana kao jedno veliko tijelo, ja bih rekao preveliko tijelo, koje i u osnovi i košta puno. Troši velika financijska sredstva. Znači, da nije ono što je u intenciji bilo da brine isključivo za razinu države i da integrira taj sustav. Došlo je do preklapanja pogotovo na lokalnim razinama. Nije bilo dovoljno razumijevanja za specifičnosti razvoja pojedinih sustava u zaštiti i spašavanju, jer sustavi se sastoje i od profesionalnog dijela i od dobrovoljnog i voluntarijata. Ističem voluntarijat koji je u Republici Hrvatskoj izuzetno aktivan, od vatrogastva, Crvenog križa, gorske službe spašavanja itd. Prema tome u tom dijelu postoje specifičnosti, postoje određeni senzibilitet mora postojati kod razvoja takvog sustava i u razumijevanju takvog sustava. Većina organizacija da ne govorim nešto na pamet, većina organizacija je izražavala i izražava nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo koje vlada u određenim segmentima toga sustava. Da je to tako, da je sustav čak i usporavao u određenim pa i reakciju sustava, bili smo svi svjedoci u proteklo vrijeme, dosta se o tome pisalo, mediji su to pratili. Prema tome to je ono što je prisutno. što će biti potrebno napraviti u sustavu. Sustav treba u budućnosti do kraja decentralizirati, općinama i gradovima treba prepustiti da obavljaju te poslove. Općine i gradovi i županije danas imaju jedan problem, da moraju angažirati, iznalazi se rješenje, evo gotovo sada je to aktualno s obzirom na velika prava i obveze, nalaze rješenja kako na koji način sa stručnim osobama koje angažiraju, da li angažiraju honorarno, da li su počeli zapošljavati kod sebe, koje će se baviti sustavom zaštite i spašavanja za i potrebe i potrebe općine i gradova. Prema tome tu na neki način sada dolazi i do dualizma s obzirom da imamo razvijenu državnu upravu, područne urede sa velikim brojem službenika. Mislim da će u budućnosti to trebati integrirati u jedan sustav i tu započetu decentralizaciju završiti. Što se tiče konkretno onoga zbog čega je danas ova točka dnevnog reda, činjenica je da Europska unija to ne moramo ponavljati, ima svoje mehanizme, pa tako ima jedan mehanizam na području civilne zaštite. Europska unija ovaj financijski instrument kojega ćemo mi danas ratificirati, kojima međunarodna suradnja na području sprečavanju i ublažavanju posljedica od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, a posebno se financijska sredstva planiraju kod planiranja i provedbe mjera zaštite zaštite svih velikih nesreća posebno poplava, požara, prirodnih nesreća, nevremena i svega onoga šta dolazi pa do toga do suše koja je danas postala objektivna opasnost, odnosno nešto na što će se morati računati. Europska unija, odnosno i cilj Republike Hrvatske je upravo to što Europska unija nastoji, znači da naš sustav bude osposobljen, podignut na razinu da je kompatibilan sa sustavom koji postoji u Europskoj uniji, a koji svaka država Europske unije ima specifičan svoj sustav, a taj specifičan sustav zadovoljava na području Europske unije funkciju i te funkcije se danas integriraju, one su u fazi integracije. Što se tiče konkretno ovoga što danas radimo, mi danas već i kasnimo u ratifikaciji tog memoranduma. Zašto? Zato što su i za 2007. godinu planirana određena sredstva. Na primjer prvi projekt u 2007. godini je bio težak 20 milijuna eura. Inače fond ima 189 milijuna eura u tom fondu je, prema tome itekako moramo biti zainteresirani da zadovoljimo sve uvjete i kriterije da dođemo u mogućnost da ta financijska sredstva možemo možemo povući. Činjenica je da ćemo plaćati članarinu koja trenutno iznosi 92 tisuće 317,19 eura za 2007. godinu. to ćemo morati platiti, ali isto činjenica da su četiri projekta koja su bila interesantna za Republiku Hrvatsku u 2007. godini, završena. A to su projekti koji su se odnosili na razvoj međunarodne mreže centara za upravljanje rizika radi bolje pripreme za šumske požare, itekako imamo svoj interes. To su poboljšanje prisutnosti kroz senzibiliziranje javnosti za opasnost od katastrofa, ali sa posebnim naglaskom na ugrožene skupine kao šta su invalidi, kao šta su starije osobe, ako šta su djeca, jer dokazano u pojedinim situacijama te skupine, odnosno njihovo zbrinjavanje i sve ono što treba poduzimati i od preventivnih tehničkih mjera predstavlja problem. Projekt na koji ne možemo računati je bila obuka profesionalnih vatrogasaca i dobrovoljnih vatrogasaca u tehnikama procjene rizika i bila je isto tako poticanje Europske unije, mjera se zove tako, o suradnji voluntarijata civilne zaštite. Samo da napomenem, Europska unija je izbacila obavezu služenja civilne zaštite na koji način smo je mi poznali u obliku vojne obveze, nego stimulira voluntarijat i na području civilne zaštite i moram reći da se te organizacije razvijaju. Za ovu godinu natječaji. Raspisani su natječaji i to natječaji koji će biti za simulacije vježbe u području civilne zaštite i pripremama i prevenciji. Projekti se realiziraju u biti da nacionalno tijelo, a to je državna uprava za zaštitu i spašavanje bi trebala, jer nisu namijenjena sredstva za državnu upravu, odnosno za središnje državno tijelo nego ta sredstva su namijenjena za projekte u sustavu zaštite i spašavanja. hitne pomoći, Crvenog križa, gorske službe vatrogasaca i svih pravnih osoba ima ih puno, imaju mogućnost da u skladu sa strategijom i planovima razvoja sustava zaštite i spašavanja konkurira, odnosno natječu se za određene projekte. a provjerio sam u službama, odnosno pravnim osobama koje se time bave, nema nikakve informacije da će postojati mogućnost ili da postoji već od 2007. godine, mogućnost kandidiranja projekta. Zašto? Jer za određeno kandidiranje projekta treba određeno vrijeme. Ovakav način na koji funkcionira državna uprava za zaštitu i spašavanje sa iskustvima od proteklog perioda, ne daje garanciju da ćemo i taj posao napraviti na takav način napraviti na takav način da barem povučemo sredstva u visini članarine koje ćemo unutra ulagati, a morali bi povući daleko veća sredstva. Prema tome, pitanje je da li je ta informacija uopće tu, da li se na tim projektima radi, da li će se napraviti aktivnosti upravo zašto postoji državna uprava, da stvori pretpostavke i mogućnost da se organizacije koje se bave zaštitom i spašavanjem da li u svojoj osnovnoj ili u dopunskoj djelatnosti mogu javiti u cilju da se taj sustav podigne na višu razinu. Način na koji sustav danas funkcionira trošeći veliki novac usporen je, prema tome zahtjeva određene promjene što prije dok su posljedice koje može izazvati sustav koji nema prave odgovore na mogućnosti dok posljedice nisu još tu i nisu velike. Hvala lijepa. Hvala. Na redu je klub HNS-a i gospodin zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite.

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre. Pred nama je ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između europske zajednice Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u financijskom instrumentu za civilnu zaštitu. Stupanjem na snagu ovog Zakona, memorandum o razumijevanju postaje dio pravnog poretka Republike Hrvatske i to je dobro, jer sigurno je da Republika Hrvatska i Europska zajednica imaju obostrani interes za međusobnu suradnju kad je u pitanju sprječavanje ili ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa. Sigurno da je dobro da se zajednički planiraju mjere za zaštitu od pojava, kao što su potresi, poplave, radiološke opasnosti, industrijske katastrofe i slično, i zbog toga će Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati donošenje ovog Zakona jer smatramo da se prihvaćanjem financijskog instrumenta za civilnu zaštitu produbljuje pomoć i suradnja Europske zajednice kad je u pitanju pružanje pomoći u katastrofama. Također je dobro da se kroz memorandum vrlo jasnu utvrđuju i financijske obaveze Republike Hrvatske kad je u pitanju provođenje tog memoranduma, jer iznos koji se planira i koji je bio planiran kroz prošlu godinu neznatan je u odnosu na korist koju bi Republika Hrvatska imala u ne daj Bože tako teškim situacijama. Određenu zamjerku imamo na rokove u vezi prihvaćanja ovog memoranduma, jer je on potpisan još početkom rujna 2007. godine, a pred Hrvatski sabor dolazi gotovo nakon 8 mjeseci od potpisivanja, a slična je stvar i sa drugim memorandumima kojima se pojedina područja uvode u unutarnji i pravni poredak Republike Hrvatske i to treba ubrzati i promijeniti. Dakle, rekao sam da će Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati ovaj Zakon i u tom pogledu nema drugih primjedbi, ali dozvolite gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora da iskoristim ovu priliku, kad se spominje civilna zaštita da naglasim da u tom pogledu u našem pravnom sustavu ima dosta nedorečenosti i zastarjelih rješenja koja se teško mogu ili će se uklopiti u europske kriterije civilne zaštite. Trebalo bi stoga poduzeti mjere da se civilnoj zaštiti da mjesto koje joj pripada, a koje nema u ovom trenutku. Spomenut ću samo jedan primjer, a to su javna skloništa za sklanjanje stanovništva u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti. U mnogim gradovima, općinama i općim jedinicama lokalne samouprave izgrađena su javna skloništa kao dio sustava civilne zaštite koja su u određenom trenutku imala svoju funkciju i opravdanje i zaista želim vjerovati da nam za takve namjene više nikad neće trebati. Međutim, ti objekti su tu, oni stoje zapušteni, nekorišteni, devastiraju se iz dana u dan i nije do kraja jasno tko treba voditi brigu o njima. Možda je ovo zaista sada prilika da se pokrene pitanje takvih projekata i njihove alternativne namjene i korištenja u mirnodopske svrhe. Ovakva situacija kao što je sada daleko je naravno od dobroga i takvi objekti predstavljaju jednostavno jedan mrtvi kapital u jedinicama lokalne samouprave i osim što su, da tako slobodno kažem spomenik jednom vremenu, ali …/Govornik se ne razumije./… brigu i utvrđivanje alternativne namjene mogle biti od znatne koristi jedinicama lokalne samouprave za različite namjene. Naravno ima i drugih pitanja koja treba rješavati kroz sustav civilne zaštite, pa zbog toga predlažem da se u resornim ministarstvima razmotri ovo pitanje i da se sustavno pristupi njegovom rješavanju, jer to će imati sigurno svojih pozitivnih efekata i rezultata posebno za jedinice lokalne samouprave u našim sredinama. Hvala. Na redu je klub HDZ-a i gospodin zastupnik Mato Bilonjić.

koja kaže financijski institut za civilnu zaštitu. Mi vrlo dobro znamo da u vrijeme Domovinskog rata, a to je skoro bilo, da smo sve novce davali za obranu, a danas u miru trebamo braniti ono što smo u ratu stekli i ono što smo obranili. Za potpisivanje ovoga memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice stekle su se i Ustavne, a cilj je RH i Europska zajednica imaju obostrane interese na međusobnoj suradnji na području sprječavanja ili ublažavanja posljedica od civilnih i prirodnih katastrofa, planiranje mira i njihovu provedbu zaštite od potresa, potresa, poplava, požara, onečišćenja, radioaktivnosti ili industrijskih katastrofa. Osnovni cilj Republike Hrvatske u potpisivanju ovog Zakona da stječe prava natjecanja za sredstva iz projekta sustava za zaštitu i spašavanja, te sredstva za naknadu šteta od korisnika. Poznato nam je da u ovome dijelu Republika Hrvatska treba dati kao svoj doprinos ili članarinu u 2007. godini da je dala 92 tisuće 317,19 eura kao u privremeni godišnji proračun Europske zajednice za financiranje instituta za civilnu zaštitu koji je iznosio do 2007. godinu 20 milijuna i 900 tisuća eura, a to je došlo iz jedne formule, znači broj stanovnika zemlje kandidata odnose se na Republiku Hrvatsku i ostale znači pokazatelje i mislim da mi u Republici Hrvatskoj zasigurno daleko više sredstava možemo povući u narednom periodu nego što to što to trebamo dati, a jako je bitno i to što ulazimo u zajednicu, znači europskih zemalja i zbog načina izvještavanja i zbog načina znači dojava i metoda na koji način spriječiti katastrofu, odnosno pravovremeno nastupiti, intervenirati da se katastrofe što, odnosno ako je ljudski faktor da se izbjegnu ukoliko je priroda koja nas u zadnje vrijeme, ne samo nas u Republici Hrvatskoj i Europi, nego i u cijelom svijetu kažnjava zato što smo bili godinama prema prirodi kakvi smo mi prema prirodi bili, tako je i priroda prema nama. Državna uprava za zaštitu i spašavanja koja je inače nositelj uz ministarstvo unutarnjih poslova, koja je nositelj ovih svih aktivnosti neće to moći jednostavno odgovoriti na sve te potrebe ukoliko se ne povuku sredstva iz fonda, odnosno ukoliko se ne osiguraju sredstva da se pomogne lokalnim jedinicama samouprave od ustroja, opremanja, školovanja, izgradnje skloništa da preuzmu odgovornost na lokalnoj razini odnosno regionalnu, za zaštitu života i dobara. Klub Hrvatske demokratske zajednice poduprijet će ovaj zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju RH-a u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu". Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** I klub HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvaženi gospodine ministre, državni tajnici, poštovane kolegice i kolege! Na početku rasprave jasno želim reći da Hrvatska seljačka stranka podržava predmetni tekst prijedloga zakona jer je u skladu sa sigurnosno, obrambenom, zaštitnom politikom koju mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci zastupamo i razvijamo. Kako tekst ovog zakona podupire ciljeve unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske na ostvarivanju sigurnosne suradnje i kooperacije sa sa Europskom zajednicom podržat ćemo da se prijedlog zakona raspravi i prihvati po hitnom postupku, objedinjujući prvo i drugo čitanje. Ukratko ćemo obrazložiti razloge zbog čega i zbog kojih podržavamo predmetni tekst, ali ujedno želimo ukazati po nama možda i na neka otvorena pitanja u vezi ove problematike. Iz priloženih materijala koja pojašnjavaju cilj i svrhu za potrebom donošenja ovog zakona vidljivo je sljedeće. Osnovni cilj donošenja zakona je da pristupanjem financijskom instrumentu za civilnu zaštitu Republika Hrvatska stječe pravo natjecanja za sredstva iz projekata sustava zaštite i spašavanja kao i sredstava za naknadu šteta od katastrofa kada one nastupe. Republika Hrvatska i Europska zajednica imaju obostrane interese za međusobnu suradnju na području sprječavanja odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa, posebice pri planiranju u provedbi mjera za zaštitu od potreba, poplava, požara, onečišćenja, radioloških opasnosti i industrijskih katastrofa. Slijedom navedenog postoji i potreba da se aktivnosti na ovom području reguliraju dvostranim ugovorom, Memorandumom o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu" rezultat je želje za daljnje promicanje i produbljivanje međusobne suradnje na području pružanja pomoći u katastrofama. Memorandumom se uređuju pitanja o financijskim obavezama u svezi sa sudjelovanjem RH-a u uvjetima suradnje u prevenciji katastrofa te u područjima uzajamnog obavješćivanja o prijetećim katastrofama, nastalim katastrofama i njihovim posljedicama, suradnja u području obrazovanja i obuke u zaštiti, spašavanju i pružanju pomoći te razmjena znanstvenih i tehničkih informacija važnih za zaštitu od katastrofa. Pored pomenutog a radi promjene prirode ugroza u suvremenim uvjetima kada su ugroze vojne prirode manje …/Govornik se ne razumije./…, ali su zato uvelike prisutne nevojne ugroze među kojima su i one koje se odnose na elementarne nepogode i ekološke katastrofe katastrofe i industrijske nesreće. Sve to govori da će zaštita i spašavanje sve više predstavljati područja intenziviranja međunarodne suradnje s ciljem jačanja sigurnosti i povjerenja među državama. Da se problematika zaštite i spašavanja sve više intenzivira o tome govore dosada potpisani ratificirani bilateralni i drugi ugovori ili sporazumi Republike Hrvatske sa susjednim državama, državama u regiji i šire, o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Slijedom toga činjenica je da je suradnja na području civilne zaštite postala važan čimbenik za unapređenje zajedničke pomoći kako na nacionalnom tako i međunarodnom planu na području prevencije i uklanjanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa. I da će ubuduće nadležne institucije Republike Hrvatske više nego što je to bio običaj i slučaj dosada značajnije participirati u provođenju ovih zadaća. Stoga smatramo da je prijedlog zakona s memorandumom pisan u namjeri s naglaskom na povećanju humanitarne sigurnosti i suradnje Europske zajednice i Republike Hrvatske te da se na taj način formira pravni okvir za međusobnu suradnju na temelju koji će se razvijati i prihvaćati konkretni planovi i projekti te usklađivati naši interesi. Prema dostupnim spoznajama Republika Hrvatska financijsku obavezu mora platiti za cijelu tekuću godinu u punom iznosu, a može se koristiti dijelom benefita počev od datuma kada izvijesti komisiju diplomatskim putem da su njezini unutarnji, pravni uvjeti ispunjeni. Ovdje se postavlja pitanje da li li smo mogli i da li smo bili u prilici iskoristiti tu priliku, znači za vrijeme kada u proteklih pola godine odnosno da li Republika Hrvatska radi na projektima za koje želi natjecati ih se ili već imamo spremne takove projekte i da li možemo dobiti informaciju o aktivnostima koja se odvijaju da Republika Hrvatska dođe do dijela financijskog kolača od Europske zajednice koji na godinu iznosi vidimo negdje oko 20 milijuna eura. Slijedom iznijetog još jednom ističemo da klub HSS-a podržava prijedlog predmetnog zakona, ali ujedno ukazujemo i na možda neka otvorena pitanja za koja se nadamo da će nadležne institucije poduzeti sve potrebne aktivnosti i mjere kako bi se došlo do dijela financijskog kolača Europske zajednice te da se ujedno poveća učinkovitost zaštitnog djelovanja na području civilne zaštite. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Ovo je inače tip zakona o kojem mislim da nema u većini slučajeva potrebe zapravo raspravljat, ali kako se on odnosi na jedan jako bitan segment koji će u našoj skoroj budućnosti a mogao bih kazati i suvremenosti, imati sve veći značaj. O tome su nešto kolege kazale. Pa evo ja sam osjetio potrebu jednostavno da postavim nekoliko pitanja više, nego što bi doveo u pitanje potrebu ili u pitanje da li ću ja glasati ili neću za taj zakon. Mislim da u ovom Saboru nema nikog tko neće glasati i podržati ovaj tip zakona. Možda jedna digresija kad je riječ o samom tekstu zakona. Tamo gdje se zapravo kaže koji su ciljevi i svrha ovog zakona, kaže se da su pristup financijskim sredstvima. Da. To je točno. I to jeste osnovni cilj. Ali mislim da je u tome trebalo napisati dvije rečenice prije, izgradnja sustava, podizanja sustava, reorganizacija ili već što se misli napraviti. Ono što mene interesira i što je po meni ključno pitanje, dakle mi sada imamo priliku da dođemo do određenih sredstava. 2007. je za nama, 650 tisuća kuna smo uplatili. To je u redu iako 2008. ovo tek ratificiramo. Mene interesira da li je u ministarstvu, upravi ili nekom segmentu već postoje određeni planovi i projekti koji će se kandidirati za ovu priču jer koliko ja razumijem stvari postoje dvije vrste sredstava. Dakle, jedan dio sredstava su sredstva koja idu prema segmentu civilne zaštite u najširem smislu riječi, u smislu njenog podizanja veće efikasnosti organizacije i drugi dio sredstava koji se daje i koji se mogu povući u slučaju određenih katastrofa, nesreća itd. Nadam se da nam ovaj drugi segment nikad neće trebati. Što mene interesira? Mene interesira prvo da li nakon iskustva kojeg imamo sa sadašnjim načinom funkcioniranja uprave i cijelog sustava civilne zaštite da li je Vlada zadovoljna s tim načinom funkcioniranja. Ukoliko nije da li se taj sustav misli mijenjati iz jednostavnog razloga jer onda postoji dio novaca koji bi se mogao odmah odmah de facto povući u tom smislu reorganizacije i podizanja određenih standarda jer ako razgovarate s vatrogascima, ako razgovarate sa hitnom medicinskom pomoći, ako razgovarate sa Gorskom službom spašavanja svi će vam reći da nisu zadovoljni, pogotovo ako razgovarate s jedinicama lokalne samouprave. Dakle, moja je ocjena da očito nešto treba napraviti i da je sada prilika de facto da to napravimo novcima koji će nam stajati na raspolaganju, ali kao što sam rekao da bi to napravili moramo imati dobre projekte i programe i znati zapravo što hoćemo. Ja ne bih se vraćao na nekakva ranija iskustva gdje smo isto također bili u prilici povući određene novce u više segmenata, ne samo u segmentu civilne zaštite, unutarnjih poslova itd. nego i u nekim drugim segmentima koji su ostali neiskorišteni. Mislim da odgovornost zapravo treba projicirati na takav način da znamo i da zapravo se zna šta će se već ovu godinu kandidirati tako da se mogu određene stvari pratiti. I ono ključno što me zanima, mi imamo nekakav Zakon o civilnoj zaštiti koji je takav kakav je. Ja mislim da u ovom saborskom sastavu malo ljudi znaju da imamo taj zakon. Taj zakon je takav kakav jeste, ta civilna zaštita u onom svom segmentu onako kako je predviđena tim zakonom manje-više nigdje ne funkcionira. Pitanje dakle glasi da li će se ići na osnovu tog zakona u izmjene sustava ili će se taj zakon ne znam na određeni način nekim drugim zakonom staviti van snage jer sad imamo već određena iskustva. Ja znam mi uvijek ovdje pred sezonu, evo sad kad smo pred ljeto uvijek kažemo da smo spremni za protupožarnu sezonu. I kad sam sam neposredno radio na tome uvijek su izvješća takva bila odnosno pripremna izvješća, ali na kraju se uvijek ispostavi da postoje određeni segmenti koji nisu do kraja dovedeni. Dakle, jednostavno ako bi mogao dobiti odgovor na ta pitanja, evo sad ću ih pokušati ponoviti tako da ne duljim. Dakle, šta je sa segmentom civilne zaštite u užem smislu. Da li se razmišlja o reorganizaciji sustava danas kakvog imamo kroz upravu i u tom kontekstu šta je sa jedinicama lokalne samouprave. Druga stvar, da li se razmišlja o promjeni čelništva sustava za zaštitu i spašavanje obzirom da su se po meni, to je moja ocjena, u dosadašnjem periodu pokazali kao osobe koje nisu dorasle tom zadatku. Nadalje, da li to što ministar unutarnjih poslova sjedi danas na ovoj točki dnevnog reda, da li to znači da se taj cjelokupni sustav ponovo vraća u segment i unutar Ministarstva unutarnjih poslova ili će to kako je bilo zamišljeno važećim zakonom ostati pod nadležnost Vlade odnosno u najmanju ruku ako ne kod predsjednika Vlade ono kod potpredsjednice Vlade zaduženu za unutarnju politiku. I zadnje pitanje odnosno predzadnje jeste koji će se, dakle ponavljam koji će se i da li se zna uopće koji će se projekti i programi kandidirati obzirom da je ranijih godina postojala jedna inicijativa koja je došla i otišla daleko a ta inicijativa se upravo odnosila na poziciju Hrvatske u odnosu prema Europskoj uniji kad je riječ o civilnoj zaštiti ona je rođena u tzv. kvadriterali gdje je zapravo krenula jedna inicijativa sa ovim centrom u Divulje koji je trebao biti obučni centar gdje zapravo je bila potpora i Austrije, i Slovenije, i Mađarske, kasnije i Italije, znam da su i Francuzi zainteresirani. I zapravo me interesira da li se razmišlja i u tom pravcu da se taj segment edukacijskog procesa i osposobljavanja dakle svih pripadnika sustava zaštite i spašavanja digne na određenu razinu jer znam da bi zapravo takav vid i takvi projekti povukli jedan najveći dio novca koji bi se mogao Tim prije mi nije jasno da je premijer Sanader, dakle normalno mi uvijek o priči tipa zaštite i spašavanja na pravi način ili dugo pričamo kad se dogode nesreće kao što se desila i i kornatska tragedija, pa se sjećam da je onda premijer Sanader rekao da postoje određene inicijative u ovom smislu u kojem sam govorio za Divulje. Prema tome, nije mi jasno zapravo da se to zaboravilo. Znam da to negdje u Ministarstvu unutarnjih poslova pa čak i u MORH-u postoje nekakvi tragovi o tim pregovorima, stvaranju tog jednog centra pa bi možda bilo dobro i te projekte odnosno oni još nisu bili do kraja dovedeni pogledati inicijative koje su došle od stranih određenih zemalja odnosno ministarstava koja se bave bave ovom problematikom. Evo, ako je moguće uz to normalno da ćemo podržati ovaj zakon odnosno da ću ga ja podržati. Molio bih ukoliko je moguće da se odgovori na ovih nekoliko pitanja jer jako je bitno da se odgovori na pitanja jer i znamo šta je i kako će nam izgledati taj sustav u narednom periodu. Jer, koliko je meni poznato osim segmenta civilne zaštite unutar MORH-a koji je na određenim

Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Gotovo u svim zemljama zaštita stanovništva od opasnosti izazvanih prirodnim nepogodama, tehnološkim i tehničkim nesrećama i od ratnih opasnosti definirana je na približno jednak način. Pri tome je redovito u zakonodavstvu tih država primjenjivana međunarodna regulativa za zaštitu od ratnih opasnosti Ženevske konvencije o zaštiti civilnih žrtava rata. Svjetske organizacije rada, Svjetske zdravstvene organizacije, međunarodne organizacije, civilne, zaštite agencije Ujedinjenih naroda i drugih organizacija koje se bave zaštitom industrijskim pogonima. Sukladno navedenim konvencijama i u svijetu prihvaćenim standardima civilna zaštita je u Republici Hrvatskoj jednako kao i drugdje u svijetu definirana kao humanitarna djelatnost kojoj je cilj zašita ljudi, imovine od posljedica prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća i ratnih djelovanja, a obuhvaća provedbu samozaštitu kućanstva, mjere zaštite i spašavanja, te aktiviranje i rad službi tijela za vođenje i zapovijedanje posebnih postrojbi namijenjenih za izvršavanje različitih zadataka zaštite ljudi i imovine. Svrha provedbe mjera zaštite i spašavanja je angažiranje i uključivanje svih raspoloživih snaga kako bi se spriječilo nastojanje nesreća primjerice izgradnjom dodatnih nasipa kod obrane od poplava ili proširenje njenog opsega primjerice u istoj situaciji, evakuacija ljudi i imovine s konačnim ciljem smanjenjem ljudskih gubitaka i materijalne štete. U državi su organizirani sustavom zaštite i spašavanja u trenutku nastanka opasnosti ili nesreće, odnosno u trenutku kad odgovarajuće službe o tome dobiju podatke ili saznanje mjere se provode postupno od općine općine do države počevši od provedbe samozaštite građana u vlastitoj sredini, te se zatim potpuno planski i organizirano provodi uključivanje ponajprije snaga i službi kojima je zaštita spašavanje redovita djelatnost, a zatim i dopunskih stručnih snaga sve do masovnog uključivanja postrojba civilne zaštite, specijalističke i opće namjene svih radnih sposobnih građana. Uobičajeno je da se mjere zaštite i spašavanja dijele po vrsti opasnosti ili vrsti zaštite koju osiguravaju, a osnovne su prema dopunskom protokolu Ženevskih konvencija za ratnu situaciju. Pravodobno obavješćivanje pučanstva o nastanku opasnosti i uzbunjivanje, služba uzbunjivanja, evakuacija. Zatim, sklanjanja ljudi i imovine i zaštita od bojnih otrova, spašavanje iz ruševina, pružanje prve medicinske pomoći i skrb o oboljelim, borba protiv požara, otkrivanje i označavanje opasnih zona. Zatim eksplozivnih sredstava, prihvaćanje ugroženog pučanstva i smještaja, te sanacija terena. Osim navedenih mjera zaštite spašavanja još su obuhvaćene slijedeće mjere zaštite i spašavanja: zaštita i spašavanje od rušenja visokih brana, te obrana od poplava, veterinarska zaštita i pomoć, zaštita i spašavanje bilja i biljnih proizvoda, zaštita i spašavanje na vodi, te zaštita od epidemije. U posljednje vrijeme sve se više javlja potreba za zaštitom i spašavanjem ljudi, otklanjanjem posljedica od nesreća izazvanim djelovanjem čovjeka i na objektima koje su izgradili ljudi. Ovo posebno služba je imala veliki utjecaj upravo kod, navodim primjer u Vukovaru kada je bio visok vodostaj, gdje je civilna zaštita odigrala veliku ulogu i spasila mnoge objekte da voda ne probije u grad. Evo, ja bih sad završio. Hvala lijepa predsjedniče. Imamo dvije replike. Prvo gospodin Tihomir Vinković. Izvolite. Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran Gospodine predsjedniče, pa replika se odnosi na ovaj dio da je civilna zaštita isključivo humanitarna djelatnost. Ja bih samo podsjetio uvaženog kolegu, a i ostale saborske zastupnike da se civilna zaštita sukladno zakonu provodi isključivo sredstvima lokalne samouprave. Dakle, gradovi, općine su dužne formirati jedinice lokalne samouprave i ni malo nemaju pomoći niti od Vlade Republike Hrvatske, niti od nadležnih ministarstava. samo funkcioniranje mene zanima u ovom dijelu ovog memoranduma s koliko, koliki iznos financijskih sredstava namjerava Vlada, odnosno nadležno ministarstvo ukoliko se civilna zaštita seli u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova. Koji je dio sredstava namijenjen za formiranje tih jedinica civilne zaštite jer bez formiranja jedinica civilne zaštite ja ću samo podsjetiti kao što je rekao uvaženi zastupnik da ne radi se tu o nikakvoj humanitarnoj djelatnosti s obzirom da se moraju formirati jedinice civilne zaštite. A vezano za ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje ja ću samo podsjetiti uvaženog kolegu Lučina da uz određenu nesposobnost ja nisam stručnjak za zaštitu i spašavanje. zaštitu i spašavanje. Samo ću podsjetiti da je za vrijeme “kornatske tragedije“ bio na godišnjem odmoru i da se do sada nije ni očitovao o tome. Hvala. Hvala. Odgovor gospodin Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Evo ja bih rekao da sam ja upravo i naglasio da i gradovi i općine pored profesionalnih postoje i humanitarne organizacije ili u stvari dragovoljne u tom sam smislu mislio, a vi ste vidjeli kod svih takvih opasnih situacija da se ne gleda tko je profesionalac ovdje, tko je dragovoljac. **Bebić, Luka (HDZ)** Replika gospodin Davor Bernardić. Izvolite. Pozdrav poštovani predsjedniče. Kada ste govorili o vrstama tragedija, odnosno nesreće koje mogu nastati i domeni civilne zaštite, onda ja sam vam dužan replicirati u onom dijelu da ovo sad znači unutar Direkcije za okoliš, Sektora za civilnu zaštitu Europske komisije na bavi šestogodišnjeg plana koji je ponajviše nastao, znači zbog želje država članica da osiguraju svojim članicama pomoć, a na temelju loših iskustava i Francuske i Grčke u samim procesima požara one su odlučile izdvojiti 190 milijuna eura za to šestogodišnje razdoblje. Bilo je ovdje govora i o tome da će se 20 milijuna eura moći izdvojiti na godišnjoj bazi i za Hrvatsku. To zapravo nije točno, jer će se samo 8 milijuna eura prema godišnjim iznosima moći izdvojiti za Hrvatsku. No međutim, za koje dijelove i zašto se to može izdvojiti. Prije svega, može se izdvojiti za procese treninga, izmjenu ekspertnih timova i procese obučavanja što kvalitetnije zaštite, znači u ovom dijelu o kojem smo pričali i to je ono gdje treba poraditi. S druge strane “monitoring and information center“ to je glavni centar unutar te direkcije koji vodi brigu o svim katastrofama. Znači, cijelo vrijeme tokom cjelogodišnjeg razdoblja vodi računa o tome da pruži određenu pomoć kako volonterima pa za teže oblike tragedije i u financijskom dijelu, ne samo u ljudstvu nego i u opremi. Ono što ja apeliram upravo iz ovih podataka i na temelju ovih saznanja i podataka je da ja se nadam da, ja ne znam tko je prošle godine bio na information dayu, ja se nadam da je bio ministar netko na information dayu koji organizira direkcija za okoliš. No ja se nadam da će i ove godine netko biti tamo, isto tako se i nadam da će ove godine ukoliko ne dao Bog, dođe do bilo kakve katastrofe, Hrvatska već imati načina da traži ta sredstva izvana i molim vas nemojte da znači iz 9. mjeseca budemo bez tih sredstava, odnosno budemo bez tih ljudi i pomoći izvana. **Bebić, U ime predlagača, gospodin ministar Berislav Rončević. Izvolite. Gospodine predsjedniče ja ću samo odgovoriti na jedno od postavljenih pitanja gospodina Lučina. Budući da uz moje mišljenje neka je rasprava izašla iz okvira ovog memoranduma ali je usko vezana, pa dopuštam regionalno sjedište u Divuljama ovo što je najavio predsjednik hrvatske Vlade doktor Sanader, i dalje je plan razviti u regionalno središte budući da je prošla protupožarna sezona pokazala i iskustva da nama susjedne zemlje konkretno Bosna i Hercegovina sa čijeg područja vrlo često dolaze šumski požari na područje Republike Hrvatske i stvaraju nam problem, nije niti kadrovski niti iskustveno niti materijalno ekipirana i želimo formiranje tog regionalnog središta za što smo dobili i potporu i u zemljama Europske zajednice, ojačati i hrvatske kapacitete ali i pomoći susjednim zemljama da i oni podignu razinu. Prema tome sa projektom Divulje kao regionalnog središta, ali ne više u ovome konceptu koji je do sada bio nemojte se ljutiti ali regionalno sjedište da bi imali ravnatelja i imali nekakvi naziv koji nije dao niti jedan konkretni program, mi ćemo razvijati ovo središte u ovom smjeru. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Nisam vidio, oprostite. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Šime (SDP)** Hvala lijepo. Drago mi je gospodine ministre šta to ide u tom pravcu. Međutim ja se nemam zašto ljutiti jer cijela priča se počela razvijati u tom pravcu. A to šta se proteklih četiri godina, odnosno pet godina ništa nije desilo, ja nisam kriv jel', a vi znate zašto se nije desilo da ne idemo u detalje. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospodin Zoran Vinković. Izvolite. Ja sam gospodinu ministru, inače Slavoncu, postavio pitanje, a to je vezano za samo financiranje civilne zaštite. Sve je palo na jedinice lokalne samouprave, dakle od formiranja jedinice civilne zaštite, vatrogastva itd. Mislim da tu Vlada Republike Hrvatske može dodatno pomoći tim sredstvima kako bi to funkcioniralo. Na primjer ako govorimo o opremi za samu jedinicu civilne zaštite koja je za gradove kao što su Đakovo i Našice broji od 30 do 35 ljudi potrebne su odore. Mislim da imamo različitih vrsta odora da se one mogu iskoristiti. Isto tako je vezano i za nabavku opreme za vatrogastvo gdje imate ova vatrogasna vozila i nabavka ide preko Ministarstva unutarnjih poslova a služe za zaštitu i spašavanje i funkcioniranje civilne zaštite, a jedinice lokalne samouprave uz oslobađanje određenih postotaka moraju plaćati PDV.